Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, ще направя две процедурни предложения по дневния ред. Предлагам след приключване на точка първа за днешното заседание – Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация

която започнахме по време на вчерашното си заседание, а именно Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител е Министерският съвет, на 22 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 7 февруари 2019 г., която да стане точка втора за днешното пленарно заседание на 22 февруари 2019 г. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми народни представители, изслушването на министъра на вътрешните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно дейността на Министерството за разкриване и разследване на престъпления, свързани с дейността на териториалните експертни

Ви уведомявам, че предвидените за днешното заседание въпроси и питания с устен отговор са трансформирани във въпроси и питания с писмен отговор – отложени и оттеглени, поради което парламентарният контрол няма да се реализира днес. Промяната на вида на отговорите на въпросите и питанията са отразени в интернет страницата на Народното събрание. Постъпилите писмени отговори на въпроси и питания със срок до вчера, 21 февруари 2019 г., са качени на интернет страницата на Народното събрание в Раздел „Парламентарен контрол“ и техният брой е 100. Предстои да се отговори писмено на 47 въпроса и пет питания. ДАМЯНОВА: „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

„ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа горепосочения законопроект. На заседанието присъстваха: Петър Николов – заместник министър на образованието и науката, доктор Милена Дамянова – директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, професор Димитър Тонев – директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките. От името на вносителите Законопроектът бе представен от заместник-министър Петър Николов. С настоящия законопроект се предлага ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора за периода 2018 – 2026 г. Това цели да се определят правилата правилата за управление на вноските и изпълнението на общия фонд в съответствие с Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора заедно с неговите изменения и допълнения. Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка поддръжка и експлоатация на CMS детектора – Addendum № 10, ще осигури пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН, както и ще улесни достъпа на български научни, инженерни и други кадри до работните места в ЦЕРН. Дейността на ЦЕРН може да се разглежда като най-голямото съвместно научно усилие в света и за страната ни е важно да бъде част от този процес. След проведено гласуване с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата, уважаема госпожо Ангелова. събрание със закон на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация

На редовно заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г. Законопроектът беше представен от Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката. Целта на документа е да ратифицира Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора за периода 2018 – 2026 г. Това ще определи правилата за управляване на вноските и изпълнението на общия фонд в съответствие с Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора заедно с неговите изменения и допълнения. Приемането на Законопроекта няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като разходите по изпълнението на Допълнителното споразумение ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на образованието и науката за съответната година. Налице са основанията по чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България за ратифициране от Народното събрание със закон на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на

Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Уважаеми народни представители, откривам разискванията, имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет. Моля, режим на гласуване

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз искам да помоля представителя на Министерството на образованието и науката да представи на вниманието на народните представители спецификацията, характеристиката и взаимодействието по отношение на СMS детектора. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Имате ли готовност? Заповядайте.

Благодаря за въпроса. Всъщност този проект на Меморандум и това допълнително споразумение е изключително важно и благодаря, че днес беше ратифицирано с мнозинство, защото СMS детекторът е основополагащият основен технически компонент на ЦЕРН, на изследванията в Организацията. Както всяко едно техническо високотехнологично съоръжение, животът на този детектор изтича. За да има застъпване, изключително важно е държавите, членувайки в ЦЕРН, да вземат съвместно решение и да започнат изграждането на нов детектор, който да позволи експериментите и изследванията в ЦЕРН да продължат.

Какво друго мога да добавя? Надяваме се България да има още по-голямо участие с изследователи и фирми в изграждането на този нов детектор. Още веднъж благодаря. Успех! (Ръкопляскания

Ще подложа на гласуване два текста – първият е наименованието на Закона по вносител, вторият е съдържанието на Член единствен по вносител. Гласували

„в размер 500 лв.“, а думите „или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“ се заличават и се създава изречение второ: „На юридическо лице, което чрез действия на свои служители наруши или не спази разпоредба на издадените въз основа на този закон наредби или други нормативни актове, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.“. 3. В ал. 4 числото „500“ се заменя с „200“.

„Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или дружество по Търговския закон, отговарящо за експлоатацията, поддържането и обновяването на железопътната инфраструктура в мрежа, както и отговарящо за участието в нейното развитие, съгласно разпоредбите на този закон, в рамките на общата политика на Република България за развитие и финансиране на инфраструктурата.“ 2. Точка 6 се изменя така: „6. „Поддържане на железопътната инфраструктура“ са дейностите, предназначени да поддържат състоянието и възможностите на съществуващата инфраструктура.“ 3. Точка 7 се изменя така: „7. „Експлоатация на железопътната инфраструктура“ е разпределяне на влакови маршрути, управление на движението и събиране на таксите за ползване на инфраструктурата 4. Създават се т. 7а – 7г: „7а. „Развитие на железопътната инфраструктура“ е планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура. 7б. „Обновяване на железопътната инфраструктура“ са дейности по основна подмяна на съществуващата железопътна инфраструктура, които не променят цялостните които не променят цялостните ѝ експлоатационни възможности. 7в. „Модернизация на железопътната инфраструктура“ са дейности по основни изменения на железопътната инфраструктура, които подобряват цялостните ѝ експлоатационни възможности. 7г. „Основни функции“ на управлението на железопътната инфраструктура са вземането на решения относно разпределяне на влаковите маршрути, включващо както определяне и оценка на наличието, и разпределяне на отделните влакови маршрути, така и вземане на решения относно таксуването за ползването на железопътната инфраструктура, включително определяне и събиране на инфраструктурните такси в съответствие с тарифната рамка и рамката за разпределяне на капацитет.“

законодателство“ се поставя запетая и се добавя „не са били осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни споразумения“ и се поставя запетая.

„Област на дейност“ е мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави – членки на Европейския съюз, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си. 27б. „Област на употреба на превозно средство“ е мрежа или мрежи в рамките на държава членка или група държави членки, в които се предвижда да се използва превозното средство.“ 9. Точка 39 се изменя така: така: „39. „Лице за оценяване на съответствието“ е орган, който е нотифициран или е определен да отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „нотифицирани органи“ след нотифициране от

отчитаща функционирането, схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително всякаква допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет.“ 12. Създава се т. 49а: „Директен билет“ е билет или билети, представляващ/представляващи договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставяни от един или няколко железопътни превозвачи.“ 13. Създават се т. 52 и 53: „52. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 53. „Системно нарушение“ е когато в едногодишен срок лице извърши три или повече пъти едно и също по вид административно нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление.“

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

По § 49 има предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов: „В Допълнителната разпоредба,

за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт,“.

Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби“.

Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 55: „§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1, § 9, т. 1 и 3,

въздържал се 1. Предложението е прието. Това беше и последният гласуван текст от Законопроекта.

изслушването на министъра на вътрешните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно дейността на Министерството за разкриване и разследване на престъпления,

Да, в частта за парламентарен контрол. Обявявам прекъсване на работата на Народното събрание до 11,00 ч. (След